Poštovani narodni poslanici, sada prelazimo na odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda Petnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Prva

je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 12. Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira javne tužioce.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 172, za – 169, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha zaključivanja sednice dozvolite mi samo da vas obavestim da sam sazvao Šesnaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja za utorak, 28. decembar, sa početkom u 10,00 osam tačaka dnevnog reda i Devetu posebnu sednicu Narodne skupštine za sredu, 29. decembar, u 10.00 časova sa nekoliko tačaka dnevnog reda, a to su izveštaji o radu nezavisnih regulatornih tela.Podsećam vas još jednom da redovno zasedanje traje do 29. decembra u ponoć.Pošto ponoć.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Petnaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.Zahvaljujem.